Hvala

Hvala.

Ampak za zdravje, a ne? Tako, ja. Doktorici Valentini Prevolnik Rupel, ministrici za zdravje. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Lepo pozdravljeni, poslanke in poslanci ter ostali prisotni! Predlog zakona, ki je danes pred vami, predstavlja enega od temeljnih zdravstvenih zakonov, saj ureja zdravstveno dejavnost kot celoto, javno zdravstveno službo, izvajalce zdravstvene dejavnosti, zdravstvene delavce in sodelavce ter druga ključna vprašanja, vezana na opravljanje zdravstvene dejavnosti. Zakon podrobneje ureja vstopne pogoje v sistem dejavnosti in mrežo javne zdravstvene službe. Krepi vlogo javnih zdravstvenih zavodov, jasno opredeli, regulira javno in tržno dejavnost ter podrobno naslavlja opravljanje zdravstvenih storitev v javni mreži in izven nje ter s tem povezano prehajanje zdravstvenega kadra. Poglavitne rešitve predloga zakona so zlasti: jasna opredelitev javne zdravstvene službe, nadgradnja pogojev za izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, spremenjen postopek določanja javne mreže in način njenega zagotavljanja, in sicer bo javno mrežo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti določila Republika Slovenija, uvedba zdravstvenih regij kot zaokroženih geografskih območij, ki pokrivajo več sosednjih občin, urejanje možnosti statutarnega in pogodbenega povezovanja javnih zavodov, izboljšana definicija specialistične bolnišnične dejavnosti in nova določitev vrst bolnišnic (po novem imamo splošno specialno bolnico ter univerzitetni klinični center), širše določena obveznost vključevanja v program neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki velja za vse zdravstvene delavce, zaposlene, zaposlene profesionalizacija vodenja in upravljanja javnih zdravstvenih zavodov s poudarkom na strokovni usposobljenosti, kompetencah in odsotnosti morebitnega nasprotja interesov, obvezno merjenje dnevnih delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev in sodelavcev zaposlenih v javni mreži na podlagi enotne metodologije, konkretizacija pogojev glede izvajanja tržne dejavnosti, možnost določitve najvišje dovoljene cene zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v okviru tržne dejavnosti za vse izvajalce, ki oziroma ko opravljajo tržno dejavnost, nadgradnja pogojev za delo zdravstvenega kadra drugje in pogojev za sklepanje podjemnih pogodb z namenom jasne opredelitve javnega in zasebnega dela, ureditev možnosti sklepanja podjemnih pogodb z lastnim zaposlenim, ki bodo začasno davčno razbremenjene, ustreznejša ureditev področja podeljevanja, izvajanja in podaljševanja koncesij v zdravstvu. Na podlagi odzivov vseh zainteresiranih smo pripravili ustrezna pojasnila, prav tako pričakujemo, da bo predlog zakona na podlagi amandmajev odpravil zadnje dileme. Ocenjujemo, da je sprejem tega zakona nujen za ohranitev javne mreže ter njeno urejeno in učinkovito delovanje, saj v aktualnih razmerah s povečanimi potrebami po zdravljenju, hkrati pa omejenimi zmogljivostmi, zlasti kadrovskimi, njegovi zakonski okvir ne zadoščajo več. Hvala lepa, spoštovana ministrica. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku odbora, magistru Deanu Premiku, izvolite. Hvala lepa za besedo. Odbor za zdravstvo je na 15. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja, ministrica za zdravje doktor Valentina Prevolnik Rupel, je na seji povzela poglavitne rešitve predloga zakona. Predlagana ureditev konkretneje opredeljuje pogoje za izvajanje tržne zdravstvene dejavnosti, regulira opravljanje zdravstvenih storitev s strani zdravstvenih delavcev izven javne mreže ter spreminja področje dopolnilnega dela pri lastnem delodajalcu na podlagi podjemne pogodbe. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila nekatere pomisleke glede ureditve predloga zakona, med katerimi so bili določeni že naslovljeni v amandmajih poslanskih skupin koalicije. Izpostavila je določbe predloga zakona, ki predstavljajo poseg v človekove pravice in svoboščine, zlasti v pravico do svobode dela iz 49. člena ustave in pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena ustave in bi bile lahko predmet kasnejše ustavne presoje. V nadaljevanju so svoja stališča do predloga zakona predstavili vabljeni predstavniki strokovne in zainteresirane javnosti. Del njih je izrazilo podporo predlogu zakona in se strinjalo, da bo ta z ureditvijo pogojev delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti na podlagi neprofitabilnosti nedvomno rezultiral v izboljšani zdravstveni oskrbi državljanov. ki predlaganih rešitev niso podprli, pa so izpostavili nesmiselnost prepovedi in omejitev dela zdravstvenih delavcev, saj naj bi negativno vplivale na stabilnost javnega zdravstvenega sistema. V razpravi so članice in člani koalicijskih poslanskih skupin izrazili podporo predlogu zakona, ki bo z jasno ločnico med delom zdravstvenih delavcev in sodelavcev v javnih zdravstvenih zavodih in pri zasebnih izvajalcih pripomogel k izboljšanju učinkovitosti in pravičnosti zdravstvenega sistema. Pozdravili so tudi druge določbe predloga zakona, ki urejajo izdajo dovoljenj in koncesij za opravljanje zdravstvene dejavnosti, specialistično bolnišnično dejavnost, mrežo javne zdravstvene službe, uvedbo zdravstvenih regij ter druga določila zakona. Predstavnika opozicije sta izrazila prepričanje, da se bodo v primeru sprejetja predlagane ureditve številni zdravniki odločili za delo v zasebnem sektorju, to pa bodo občutili zlasti pacienti. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je napovedala odsotnost njenih članov pri obravnavi predloga zakona. Menijo, da so predlagane rešitve nestrokovne, nedodelane, njihovo sprejetje pa bi povzročilo povzročilo odhajanje zdravnikov v privatni sektor ter tako še prispevalo k podaljševanju čakalnih vrst in slabitvi javnega zdravstvenega sistema. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije. Na podlagi sprejetih amandmajev je bil pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila in o katerem bomo skupaj z vloženimi amandmaji razpravljali danes.

Ne, ni splošne razprave, ker je bila že opravljena. Razpravljamo o 2. členu in amandmaju Poslanske skupine SD. Ali je kaj narobe? Ne. Dobro, bom vzela prijave. Prosim vas za prijave. imamo kakšen problem mogoče? Ali bi morda dal kdo postopkovni predlog? Je kakšen problem? Ne.

Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti / nerazumljivo/. To je po mnogih letih najobsežnejša in najbolj temeljita posodobitev zakona, ki naj bi uredila razmerja v javni zdravstveni službi, vključno z jasno vlogo javnih zdravstvenih zavodov, koncesionarjev in zasebnih izvajalcev. Rad bi osvetlil samo en izziv. In to je, da predlog amandmaja koalicije predvideva v spremenjenem 3. členu, da koncesionarji izvajajo svojo koncesijsko dejavnost na nepridobiten način, kar pa v prevodu pomeni, da koncesionarji ne smejo razpolagati z morebitnim dobičkom. Kaj če bodo koncesionarji začeli vračati koncesije? Tu bi rad opozoril, da imamo v Sloveniji Nad 1600 koncesionarjev. Na primarnem in sekundarnem nivoju, ki so si morali najeti ali kupiti ordinacije in vso opremo iz svojega denarja za razliko od zdravstvenih domov in javnih bolnišnic, kjer jim je ustanovitelj občina ali država vse to investirala. Ob tem je imelo leta 2023 15 od 27 bolnišnic skupaj 230 milijonov evrov izgube. Prav tako je imelo izgube 20 od 58 zdravstvenih domov v skupni višini 22 milijonov evrov. Ob enaki ceni storitev so javni zdravstveni zavodi pridelali 250 milijonov evrov izgub, koncesionarji pa naj bi kovali dobičke. Predlagam, da se fokusiramo na problem izgub in naredimo take pogoje in ukrepe, da bodo javni zdravstveni zavodi reševali problem, kam z dobički. Omejevanje dobička v noveli tega zakona je že dvakrat razveljavilo Ustavno sodišče v prid koncesionarjem v zdravstvu: leta 2019 in 2022 saj se s tem prekomerno posega v polje podjetniške svobode, mi pa še tretjič rinemo v to smer. Popolnoma logično je, da bo koncesionar vlagal v najboljšo opremo in v šolanje in izpopolnjevanje, saj se bo le s tem ohranil v mreži. Ne smemo pa tudi pozabiti, da imamo koncesionarje tudi med lekarnarji, veterinarji, nekaterimi vrtci, nekaterimi domovi za starejše, notarji, pa tudi servisi za tehnične preglede motornih vozil. Ali bomo tudi tem prepovedali ustvarjati dobiček? Na vse to sta zelo lepo opozorila minister za finance in ministrica za zdravje v skupnem pismu ta ponedeljek z vljudno prošnjo za ponoven razmislek glede administrativnega omejevanja, poslovanja koncesionarjev. Ministrica za zdravje ima najboljši pregled nad kompleksnostjo sprememb novele zakona mimogrede, kompleksnost se kaže tudi v tem, da imajo trije členi z amandmaji imajo več kot tri strani, en ima pa več kot tri pa pol strani en člen in ta zakon je bil dolgo časa v medresorskem usklajevanju. Minister za finance ima pa najboljši pregled nad davki in denarnimi tokovi, potrebnimi za sofinanciranje zdravstva. Mislim, da bi morali vse to upoštevati in ne potrditi predlagane spremembe 3. člena, ki zahteva koncesijsko dejavnost na nepridobiten način. Glasoval bom proti taki rešitvi. Upam, da tudi kolegi iz koalicije. Hvala lepa. Hvala. Postopkovno? (Da.) Izvolite, kolegica Godec. **JELKA GODEC (PS SDS):** Predsednica, jaz se opravičujem, sicer mislim, da ni čisto po Poslovniku, ampak kolega je navajal pismo ministra za finance in ministrice za zdravje, ki je bilo poslano v Državni zbor. To smo prebrali tudi v medijih. Zdaj, jaz se opravičujem predsednici odbora, če sem slučajno spregledala e-mail, v katerem bi bilo to pismo poslano vsem članom odbora. Namreč jaz pisma dobila nisem in tudi moji kolegi poslanci pravijo, da pisma niso videli. Glede na to, da je bilo danes, mislim, že zdaj izrečeno v tem pismu govora o tem pismu, bi jaz prosila, predsednica, če pravim, če sem spregledala, se opravičujem, da predsednica odbora Tamara Kozlovič to pismo ministra za finance, ministrice za zdravje, pošlje vsem poslancem, da bomo vedeli o čem govorimo, ker to pa je bistvo, upa, sem razumela, tudi amandmajev, kajti ministrica je v uvodnem govoru dejala, da upa, da se bo z amandmaji še razblinile še zadnje nejasnosti ali nekaj v tem smislu? Tako da lepo prosim, če lahko dobimo to pismo, če ni bilo poslano. Hvala. zdaj jaz, če boste mogoče se kolegica Kozlovič prijavili potem k razpravi, ko bo spet možno za prijavo, razpravo lahko dopolnite, pojasnite tudi Vlada oziroma spoštovana ministrica, vi se lahko oglasite in poveste,

nekaj je kar ministrica govori pa pojasnjuje, pa drugo kar bo kolegica Tamara Kozlovič govorila, ampak jaz bi rada imela papir, da vidim, če govorijo res to, kar piše. Jaz bi prosila, če se pošlje to pismo vsem poslancem, če ni bilo poslano, ker govorijo se v javnosti, na Odmevih je bilo dopis, kjer piše gor Tamara Kozlovič, Odbor za zdravstvo, sicer to na njo naslovljeno, ampak jaz mislim, da smo dolžni dobiti to zadevo. Včeraj je Jenull na ulici mahal s tem dopisom, jaz ga pa nimam in o tem naj razpravljam danes.

se spet nekaj dogaja z našo tehniko, da se je poslanka prijavila k razpravi, pa je očitno prišlo do ene težave, ampak vam, izvolite, zdaj kolegica Kozlovič, postopkovni predlog. najlepša hvala. Torej, ta dopis sem dobila jaz kot predsednica odbora. S tem dopisom, ki sem ga dobila po elektronski pošti s strani obeh ministrov, so jih prejeli vodje poslanskih skupin koalicijskih poslancev, zato ker so koalicijski poslanci poslanci vložili amandma k temu členu in zdaj ne vem, če je praksa, da tista pisma, ki jih prejemajo vsi predsedniki odborov, seznanijo vsi poslanci, potem prosim tudi ostale predsednike posameznih matičnih teles, da vse ki jih prejemajo oni, ki so naslovljeni na njih, da delijo z vsemi poslanci. Če je to praksa, potem jaz s tem nimam težave. Bom pa seveda preposlala ta dopis, ker ni nobena skrivnost, itak je tudi javno objavljen, vsem poslancem, brez ene

Hvala